Vladimir (HDZ)** Prelazimo na sljedeću točku. - Prijedlog strategije migracijske politike Republike Hrvatske za 2007./2008. godinu. Predlagatelj akta je Vlada. Primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Raspravu je proveo Odbor za useljeništvo i Ustav, poslovnik i politički sustav. Državni tajnik Ministarstva unutarnjih poslova Ivica Buconjić Hvala gospodine predsjedniče. Štovane dame i gospodo zastupnici. Evo pred vama je strategija migracijske politike, jedan od dokumenata koji treba, kojim se u pisanom obliku iznosi stav Hrvatskog sabora o potrebi uređenog upravljanja migracijskim tokovima. S obzirom na značaj migracijskih tokova u suvremenom svijetu te na njihov utjecaj na gospodarski, sigurnosni, kulturni i politički život svake države države pa tako i Republike Hrvatske ovim se dokumentom određuju smjernice za postizanje prethodno uređenog upravljanja migracijskim tokovima. Strategija migracijske politike nastoji, strategijom migracijske politike nastoji se predvidjeti potrebne korake na području zakonodavstva i prakse na području migracija, a posebice odrediti nadležnosti i zadaće pojedinih državnih tijela u cilju kvalitetnog i učinkovitog djelovanja. Određene mjere i aktivnosti iz ove strategije su već i napravljene i odrađene pa su tako i jučer bili ovdje u Saboru na raspravi dva temeljna zakona koja reguliraju materiju migracija. To je Zakon o strancima i Zakon o azilu. Ta dva zakona su dobila Ocjenjena su kao kvalitetni prijedlozi zakona i sigurno je to dobar doprinos odnosno dobri temelji za osmišljavanje i provođenje dobre i kvalitetne migracijske politike u Republici Hrvatskoj. Svi smo svjedoci da se oblici migracije, da se zemlje koje su polazišta migracije, koje su mir migracija s vremenom mijenjaju. Tu je došlo do bitnih promjena zbog toga je sigurno i nužno osmisliti i strategiju migracijske politike a koja će odgovarati potrebama Republike Hrvatske, ali koja će biti i u skladu sa pravnom stečevinom i standardima Ono što je karakteristično za migracije u posljednje vrijeme je znatno povećanje broja nezakonitih migracija koje imaju dva osnovna oblika, krijumčarenje ljudima i trgovanje ljudima. Europska unija potiče i promiče zakonite migracije kojima je cilj zadovoljavanje potreba tržišta rada sukladno demografskim promjenama u tim državama i sigurno i Hrvatska mora težiti upravo reguliranju migracijskih tijekova u skladu sa tim principima. Ovom strategijom se navode uzroci migracija, pojavni oblici migracija, ishodišta strategije za zajedničku migracijsku politiku i politiku azila u Europskoj uniji, temelji načela migracijske politike u Republici Hrvatskoj te njezine sastavnice. U ocjeni stanja migracije u Republici Hrvatskoj ocjenjena su sljedeća područja: područje hrvatskog državljanstva, ulazak, boravak i rad stranaca u Republici Hrvatskoj, devizna politika, područje azila, integracije stranaca i nezakonite migracije. U Republici Hrvatskoj sve se više počinju osjećati trendovi koji postoje u zapadnoj Europi. Migracijska kretanja visokostručnih osoba, kvalificiranih radnika i poslovnih ljudi jednako tako pojavljuje se nesrazmjer između ponude i potražnje na tržištu radne snage odnosno nemogućnost pronalaženja odgovarajućeg profila radnika na domaćem tržištu rada. Ne manje važno zbog negativnih demografskih trendova je i starenje stanovništva. Republika Hrvatska bi se vrlo skoro mogla naći pred krizom mirovinskih fondova i zbog toga je zaista važno osmisliti i provoditi kvalitetnu migracijsku politiku koja će biti od koristi Republici Hrvatskoj. Najčešći uzroci migracija su gospodarski, socijalni, politički i humanitarni. Zbog toga se međunarodne migracije pojavljuju većinom u tri oblika: zakonite ili slobodne migracije koje se potiču, prisilne migracije kod kojih ljudi bježe ili kao pojedinci u strahu pred progonom ili masovno zbog straha pred kršenjem ljudskih prava i nezakonite migracije koje su veliki problem Europske unije i protiv kojih se sigurno treba boriti i mjerama koje su predviđene ovom strategijom migracijske politike odnosno zakonima koje treba donijeti. Posebnu pozornost treba posvetiti složenom odnosu između migracija i gospodarskog razvoja i razvidno je da u Europi postoji rastuća potražnja za radnom snagom a istovremeno društva u većini europskih zemalja su sve starija, a tu isto spada i Hrvatska. Principi na kojima se treba zasnivati politika upravljanja migracijama su: princip zakonitosti, princip integracije, princip sigurnosti države i stanovništva i princip međunarodne suradnje. Strategiju upravljanja migracijama treba sagledati kao cjelinu koja će se primjenjivati kroz duže vremensko razdoblje a temelj migracijske politike treba biti poštivanje ljudskih prava odnosno poštivanje stranaca sukladno najvišim standardima. U 2004. godini su institucije Europske unije ocijenile postignute rezultate petogodišnjeg razdoblja temeljem provedbe zaključaka … /Govornik se ne razumije./ … iz 1999. godine. Osim Europskog parlamenta i Europske komisije da veći prioritet pri postavljanju budućih ciljeva treba dati integraciji zakonitih migranata budući da je ogroman porast trgovanja ljudima i nezakonitih migracija usko povezan sa nepostojanjem zakonitih načina koji bi omogućili migrantima ulazak na europskom tržište rada. Na tom tragu upravo i je i ova Strategija ali i zakonu koji su već bili u Saboru i koji će se morati donijeti kako bi se usvojili ovi najviši standardi. Temelji migracijske politike Republike Hrvatske. Intenziviranjem migracijskih kretanja ljudi u cijelom svijetu koja nisu zaobišla niti Republiku Hrvatsku pojavila se potreba za donošenjem cjelovite migracijske politike u Republici Hrvatskoj kojom će se utvrditi postojeće stanje, ali i definirati mjere, odnosno aktivnosti koje je potrebno poduzeti u cilju uređenja migracijskih kretanja. Zakonodavstvo na području azila i migracija potrebno je u potpunosti uskladiti sa pravnom stečevinom Europske unije. Kao što sam rekao mislim da smo jučer svi konstatirali da su predloženi zakoni na dobrom tragu i da će uspostaviti visoke standarde. Jednako tako postoji potreba za izradom novog zakonskog propisa o hrvatskom državljanstvu. Europsko usmjerenje Republike Hrvatske očituje se iz Nacionalnog programa Republike Hrvatske za pridruživanje Europskoj uniji, Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju te niza drugih međunarodnih dokumenata iz kojih proizlaze određene obveze Republike Hrvatske u osmišljavanju i provođenju Ustava Republike Hrvatske su zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda, načela međunarodne solidarnosti, provedba aktivne migracijske politike u odnosima sa susjednim državama u srednjoj i jugoistočnoj Europi kao i na širem europskom prostoru, uređenje migracija, pružanje pune zaštite pomoći izbjeglicama i tražiteljima azila, integracija zakonitih migranata u hrvatsko društvo, usredotočenost na mogućnost dragovoljnog vraćanja nezakonitih migranata u države podrijetla i sustavno praćenje migracijskih kretanja u Republici Hrvatskoj i u svijetu. Temeljna načela migracijske politike Republike Hrvatske su načelo poštivanja i zaštite ljudskih prava i sloboda, načelo odgovornosti države, načelo solidarnosti međunarodne podjele tereta i odgovornosti, načelo dugoročne makroekonomske koristi, načelo povijesne odgovornosti koja se gradi na konceptu kontinuiteta povijesti i zaštite nacionalnih interesa, načelo ravnopravnosti slobode i uzajamnog sudjelovanja. Iz ovoga je vidljivo da zaista migracijska politika ima nekoliko strateških ciljeva za Republiku Hrvatsku i da se kroz nju, odnosno kroz Strategiju može usmjeravati rekao bih i razvoj, budući razvoj društva u cjelini. Naravno da je strategija, odnosno mjere koje iz nje proizlaze da su kompleksne, da su nadležni, da je nadležno više državnih institucija nevladinog sektora i različitih drugih segmenata društva kako bi se ta politika mogla provoditi. Ja ću samo pobrojati one najvažnije obveze, odnosno najvažnije institucije koje sudjeluju u provođenju provođenju migracijske politike. To je stvaranje preduvjeta za uspostavu Registra stanovništva, jedna od važnijih aktivnosti za koju će biti nadležan Državni zavod za statistiku. Zatim izmjena Zakona o hrvatskom državljanstvu, to sam već rekao da je u pripremi, a ova dva zakona su već u proceduri i biti će vjerojatno i usvojena. Zatim jačanje sposobnosti upravnih struktura koje na državnoj lokalnoj razini odlučuju o ulasku i boravku stranca pravnom uređivanju boravka i zahtjevima za azil, postizanje usklađenog rada diplomatskih misija, odnosno konzulata jer za kvalitetno provođenje ove migracijske politike sigurno je nužan i kvalitetan rad veleposlanstava i konzulata. Zatim, prilagođavanje uvjetima useljavanju u Republiku Hrvatsku, potrebama hrvatskog tržišta rada. Isto ste vidjeli da je to predviđeno i Zakonom o strancima da se vodi računa o potrebama hrvatskog tržišta kod osmišljavanja politike prema strancima i kroz osiguravanje njihovog ulaska i boravka u Republici Hrvatskoj. Sva nadogradnja sustava azila kako bi se osigurala odgovarajuća zaštita izbjeglica zbog toga što je već rečeno da se oblici migracija mijenjaju iz dana u dan, da oni poprimaju drugačije oblike, da se migracije zbivaju u promjenjivim pravcima. I zbog toga treba stalno i strategiju nadopunjavati i usavršavati. Zatim izrada cjelovite analize stanja na tržištu rada, što je vrlo važno da bi prepoznali svoje potrebe, uspostava i unapređenje dvostrane ili višestrane suradnje sa država podrijetla tranzita i odredišta, obvezivanje stranaca u postupku odobrenja stalnog boravka i stjecanja hrvatskog državljanstva na pohađanje hrvatskog, tečajeva hrvatskog jezika i niz drugih mjera koje sve zajedno trebaju činiti jednu osmišljenu strategiju, odnosno osmišljenu migracijsku politiku. Iz ove Strategije je nadam se vidljivo da Hrvatska anticipira na sva događanja prije svega u Europskoj uniji, da smo ovom Strategijom pokušali osmisliti, odnosno predložiti politiku koja će osigurati osiguravanje potreba Republike Hrvatske i istovremeno poštovanje najviših standarda u zaštiti migranata, odnosno stranaca. Hvala lijepa. Hvala. Odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav? Ne. Odbor za useljeništvo, predsjednica Odbora, poštovana zastupnica Zdenka Babić Petričević. Izvolite. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo Odbor za useljeništvo Hrvatskog sabora raspravljao je na 35. sjednici održanoj 20. lipnja ove godine Prijedlog Strategije migracijske politike Republike Hrvatske za 2007.-2008. godinu koju je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 4. lipnja ove godine. Odbor je rečeni Konačni prijedlog zakona raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 79. Poslovnika Hrvatskog sabora i kao matično radno tijelo. Predstavnik predlagatelja upoznao je članove Odbor sa razlozima i interesima zbog kojih je na temelju članka 86. stavka 2. Zakona o strancima Vlada obvezna svake dvije godine predložiti na usvajanje Hrvatskom saboru Strategiju migracijske politike. Predstavnik predlagatelja je članovima Odbora predstavio glavne odrednice migracijske politike za ostatak ove i za sljedeću godinu. Istakao je da osim općih načela Prijedlog Strategije migracijske politike za 2007. i 2008. godinu određuje mjere i nositelje aktivnosti za provođenje migracijske politike koja se dijelom određuje Zakonom o strancima i Zakonom o azilu. Ovom migracijskom politikom uređuju se područja stjecanje državljanstva, ulazak, boravak i rad stranaca, privremeni boravak, radna i poslovna dozvola, dnevne migracije, vizna politika, azil, integracija stranca i vraćanje nezakonitih imigranata. U raspravi koja je usljedila članovi odbora su rekli da je Prijedlog strategije migracijske politike bolji od onih koji su dosada dolazili u Hrvatski sabor, ali su uočili da u njemu nije ugrađen segment koji se odnosi na Hrvate u svijetu. Jedan od ciljeva hrvatske migracijske politike treba biti i poticaj na povratak hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka. Useljavanje potomaka je posebno poželjno jer za njihovu integraciju ne trebaju značajnija sredstva, a unose znanja i druga ulaganja i poznaju hrvatski jezik. Svi zastupnici su izrazili uvjerenje da je sam naslov Strategija migracijske politike pretenciozan jer se radi o Programu migracijske politike za nešto više od godinu dana. Prijedlog nazvan Strategija migracijske politike tek je operativni program, tehnički dokument za jednu godinu Nacionalnog programa migracijske politike. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno donio sljedeći zaključak. Prihvaća se Prijedlog strategije migracijske politike za 2007. i 2008. godinu u tekstu kako je predloženo od predlagatelja prijedloga sa sljedećim amandmanom. Naslov dokumenta Prijedlog strategije migracijske politike Republike Hrvatske za 2007./2008. godinu mijenja se i glasi: "Migracijska politika Republike Hrvatske za 2007./2008. godinu uz obrazloženje, ne može se zvati strategijom Program migracijske politike ograničen na nešto više od godinu dana." Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HNS-a poštovani zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite!

Strategija kolegice i kolege je jedna dugogodišnja politika u određenom području. Projekt je čak višegodišnji program rada u nekom području. Ovo ne može biti ni projektom. Ovo je nekakav program osnove za jednu školsku godinu sedmu, osmu. Ovaj tekst kolegice i kolege sa tim naslovom ima vrlo malo veze u 70% sadržaja, a u preostalih 30% sadržaja nema puno veze sa logikom. Naime, svima je jasno kolegice i kolege da je karakteristika našeg društva demografsko izumiranje. Time se nadam se svi slažemo. Ako je to tako onda mi moramo voditi jednu stimulativnu i proaktivnu imigracijsku politiku. Imigracijsku politiku. Koliko u ovom tekstu tzv. strategije imamo imigracijske politike koja se bazira na stvarnim potrebama hrvatskog gospodarstva, na njenoj razvojnoj politici, ja nisam uspio naći gotovo ništa. Nadao sam se da će to naći pod točkom 1.2., 1.3. i 1.4. U sadržaju, te točke se zovu: Temelji migracijske politike Republike Hrvatske, Načelo migracijske politike i Sastavnice migracijske politike. Dajte budite dobri pa otvorite tih dvije stranice i devet redaka koji se odnose na ta tri podnaslova. Pokušajte nešto vezano naći uz te podnaslove. Neće vam uspjeti. I uz najbolju volju vam neće uspjeti. Čak tekst počinje ovako. Intenziviranjem migracijskih kretanja ljudi u cijelom svijetu, inače cijeli tekst se odnosi na načela UN-a, Europske unije, Vijeća Europe, kozmopolitski nekakav svemirski pristup, koji nisu zaobišle niti Republiku Hrvatsku, pojavila se potreba za donošenjem cjelovite migracijske politike u Republici Hrvatskoj, kojom će se utvrditi postojeće stanje, ali i definirati mjere odnosno aktivnosti. Govori se kolegice i kolege vjerovali ili ne u budućem vremenu, u futuru. …/Upadica se ne čuje./… Slažem se gospodine Kovačeviću. Ne zna se. Nepoznanica. I mi to nazivamo Strategijom migracijske politike. Mi u klubu HNS-a inzistiramo da se ovaj tekst uistinu prilagodi stvarnim potrebama imigracijske politike Republike Hrvatske, koja će se temeljiti na razvojnoj politici ove zemlje. Mi vas molimo, to je minimum pristojnosti. Ovakav tekst je ponižavajući i za one koji su nam ga predložili, ponižavajući je za nas koji ga moramo razmatrati, ponižavajući je za Republiku Hrvatsku, da na toj razini komuniciramo i pozivamo se na nekakve europske dokumente. Svi mi vjerojatno radimo u svojim klubovima analize tih potreba. Pa kolegice i kolege, svi znamo da je najveća potražnja za radnom snagom u kategoriji VKV, KV i .../Govornik se ne razumije./… radne snage. Ja ne nalazim i kratkoročnu politiku prema tim kategorijama radnika. Svi znamo da i zaklinjemo se u društvo znanja. Da li ovdje nalazimo elemente vezene uz to da pokušamo u Hrvatsku dovući što više visokokvalificiranih ljudi? Kad je Njemačkoj trebalo informatičara, njihov Parlament je rekao, od sutra sedam tisuća informatičara ćemo dozvoliti imigraciju, dati da se nastane u Njemačkoj, jer razvoj Njemačke ovisi o njima. U kom pravcu mi želimo ići? Za koga želimo da dođe i da se doseli u Hrvatsku? Mi kolegice i kolege, u ovom materijalu nismo našli od toga ništa. I ja ne bih ovdje puno dužio, zaista ne bih dužio, ali mi podržati ovakav materijal ne možemo ni slučajno. Hvala

Gospodine predsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege! Pa i ja sam si postavio slično pitanje kao i maločas kao što vidimo i iz samog izvješća nadležnoga saborskog odbora pa i kolege iz HNS-a, zašto mi zapravo ovaj dokument donosimo? Pokušao sam vidjeti ili saznati barem iz izlaganja državnoga tajnika postoji li neki formalni razlog, neki zahtjev Europske unije ili nekoga da donesemo takav dokument pa bih ja onda podržao pa i ovo što piše ovdje u ovome prijedlogu prijedlogu dokumenta nazvanoga strategija migracijske politike. No kako takvoga vanjskoga formalnog razloga za donošenje ovakve strategije posebno ne u ovakvom obliku nema, možda bi bilo doista najbolje kada bi Vlada povukla ovakav jedan dokument i osigurala nam jedan neusporedivo kvalitetniji prijedlog strategije za jedno tako važno područje kao što je pitanje migracija a posebno imigracija u Republiku Hrvatsku. suglasan sam sa kolegama i prethodnicima koji su upozorili da između onoga što se nalazi u većem dijelu ovoga dokumenta dakle u onom dijelu u kojemu se govori o sastavnicama migracijske politike, u kojemu se govori o načelima migracijske politike, o temeljima migracijske politike, o ishodištima i tako dalje nema niti jedne riječi ili je vrlo teško i vrlo bi se morali napregnuti da nađemo poveznicu sa onime što bi trebalo biti nekakav sadržaj dakle ovoga dokumenta, glavni sadržaj. To su mjere i aktivnosti za provedbu migracijske politike. Ja ne bih sad htio ovdje praviti sprdnju iz dokumenta niti na bilo koji način omalovažavati napor bilo koga struktura, jačanje sposobnosti upravnih struktura ili kaže postizanje usklađenog rada diplomatskih misija odnosno konzularnih ureda, ministara i tako dalje, ostalih državnih tijela. Pa podizanje usklađenog rada pa nije to stvar strategije. Pa to je, to je stvar kako bih rekao koja se podrazumijeva. Stalna dogradnja sustava, izgradnja cjelovite analize, uspostavljanje suradnje nisu dakako elementi koji bi mogli upućivati na to da mi doista imamo nekakvu strategiju a još manje da imamo viziju toga što bismo zapravo u ovom području htjeli ostvariti, htjeli analizirati. Zapravo prva ocjena da ćemo dobiti dokument ovakve vrste je razvidna već iz činjenice da sam prijedlog ove strategije ovdje u Hrvatskom saboru saboru predstavljaju u ime Vlade kaže Ivica Kirin, ministar unutarnjih poslova, Buconjić državni tajnik i Žarko Katić, pomoćnik, svi iz Ministarstva unutarnjih poslova. Pa kao da je ovo pitanje isključivo vezano za azil, kao da je ovo pitanje isključivo vezano za negativne migracije, kao da je ovo pitanje isključivo vezano za šverc ljudi. To je potpuno nakaradan i pogrešan pristup nečemu o čemu ozbiljne europske države na vrlo ozbiljan i kvalificiran način u Europi raspravljaju. Nije zato dobre iz same ove činjenice razaznati da u Hrvatskoj zapravo o migracijskoj politici nitko ne brine. Mi smo devedesetih godina imali i neko Ministarstvo useljeništva. Motivacija za njegovo formiranje je bila nešto drugačija od onoga što imaju recimo moderne europske zemlje. Bile su to i specifične okolnosti i Međutim u ovom trenutku u Hrvatskoj nema nikoga tko bi na sustavan način u okviru Hrvatske države vodio računa o tome što će nam se događati sa zemljom, sa stanovništvom u Hrvatskoj kroz narednih nekoliko godina. Mi istina imamo Institut za migracije. U ovoj strategiji taj znanstveni institut ni jednom riječju nije spomenut niti smo vidjeli referiranje na bilo koji istraživački projekt toga instituta. Na sreću ga imamo. No prva mjera ako ćemo govoriti o strategiji pa čak i za ovu i iduću godinu bi trebala biti osnivanje recimo vladinog Ureda za migracije. Pa već iz samog ovoga šarenila aktera koji sudjeluju u cijeloj ovoj priči je razvidno da je riječ o jednoj kompleksnoj materiji koju ne može pokrivati Ministarstvo unutarnjih poslova. To Ministarstvo naprosto nije niti u kadrovskom niti je da tako kažem u svom, u svom određenju svoga habitusa, svoje misije definirano da se bavi ovim pitanjima. Osim marginalno. Dakle kada je riječ o manje-više negativnim aspektima migracija unutar Europe. Meni je bilo vrlo zanimljivo čitati sam uvodni dio u kojem se ide i na neka povijesna referiranja i čini mi se da je to vrlo dobro prepoznato što se zapravo događalo sa migracijama na prostoru Europe a posebno jugoistoka Europe od negdje početka 20. stoljeća pa do naših dana. Doista se karakter migracija silno promijenio. Države koje su bile prvenstveno i eminentno emigracijska područja postaju sada imigracijski prostor. Nas to čeka za dvije godine. Onog trenutka kad uđemo u Europsku uniju nema nikakvog spora da se ono što je sada tek u naznakama prisutno da će postati opća ili masovna pojava na koju mi nemamo adekvatan odgovor. Ja znam da je Republika Slovačka 4 ili 5 godina prije primitka u Europsku uniju izradila jedan izvanredno kvalitetan program, imigracijsku jednu politiku donijela za koju sugeriram da se dođe do tog dokumenta pa da se poslužimo i tuđim primjerima. U toj, u tom programu koji se primjenjuje u Slovačkoj se vrlo jasno prvo demistificiraju sve one, sve one priče koje smo mi imali vezano za i emigraciju i imigraciju. Mora se demistificirati priča. Mi ovdje pričamo o depopulaciji. Mi vjerujemo ili usrdno se nadamo pa onda u sklopu s tim nadama donosimo i zakone da ćemo mi povećati značajno natalitet u Hrvatskoj. Ne gospodo. Sve naše mjere neće dati rezultat kakav mi očekujemo. Najviše što možemo napraviti je zaustaviti pad broja stanovnika Hrvatske. Ali mi se već kroz godinu ili dvije dana ćemo suočiti sa značajnim nedostacima, značajnim restrikcijama u naznakama, ovaj dokument to spominje nedostatka radne snage. Iz ovih nekih tablica o radnim dozvolama, poslovnim dozvolama se već vidi kako vlada kronični nedostatak za pojedina zanimanja. Desit će nam se isto ono što se dešavalo drugim zemljama koje su prolazile kroz slična razdoblja kroz koja mi prolazimo. Mi ne znamo, imat ćemo proces koji neće biti kontroliran. O tome se ovdje ništa ne govori. Ne krivimo vas gospodine državni tajniče zbog toga. Ali netko u Vladi mora imati odgovornost za ovu vrstu pitanja koje nas čekaju. Dakle riječ je o tome da se mora predvidjeti prvenstveno ona točka koju ste vi dobro ovdje pobrojali ali iza nje mora stajati, iza prilagođavanje uvjeta useljavanja u Republiku Hrvatsku, točka 6., potrebama hrvatskog tržišta rada i pravne stečevine Europske unije. Valja poticati useljavanje stranaca sa potrebnim kvalifikacijama, znanjima, radnim iskustvom dajući prednost useljenicima koji govore hrvatski jezik i koji su mlađe životne dobi. Spomenuti Slovaci su čak preferirali i određene nacije, oni su poželjeli vidjeti u Slovačkoj Hrvate, Srbe, Bugare, Ukrajince. Pri tome su stimulirali ili dozvolili useljene samo onih koji su, ne znam, do 30, 35 godina starosti koji imaju više ili visoko obrazovanje i na taj način priskrbili i štite svoj nacionalni interes, a mi o tim pitanjima nismo još niti započeli ozbiljan razgovor. Zato je problematika imigracije, jer mi sa 4 i pol milijuna stanovnika ne možemo očekivati da ćemo moći ostvariti niti sadašnju razinu društvenoga razvoju koju imamo na, sa aktivnim brojem aktivnog stanovništva kojega sada imamo, sa demografskim trendovima koje imamo koji znači starenje stanovništva mi se moramo okrenuti i migracijskoj politici i pri tome kontrolirati taj proces, a ne da priliv stanovništva imamo preko nezakonite migracije što će nam se sasvim sigurno dogoditi ili preko azila protiv kojega nemam naravno ništa. Dakle, poštovani predstavniče Vlade prvo što želim sugerirati je da prenesete onima kojima to morate prenijeti da Hrvatska treba strategiju migracijske politike, a da to ovaj dokument nije. Drugo, da trebamo dugoročnu strategiju. Mi trebamo vidjeti šta ćemo napraviti za 10 ili 15 godina. mi moramo imati pogled u budućnost, a njega se ne može imati ako nema valjane i kvalitetne analitičke podloge. Mi moramo imati previđene te demografske trendove i tendencije koje će se dogoditi, one moraju biti u podlozi jednoga takvoga strateškog dokumenta. To je prvo. Drugo, ono što predlažem također je da se pod hitno već sa ustrojem nove Vlade, ja znam da će se promijeniti sastav ministarstava itd. jer ova podjela neće moći ostati, morat ćemo uvesti, ja to već najavljujem i takav jedan ured, Ured za migracije ili kako ćemo ga nazvati Ured za useljeništvo ili vidjet ćemo njegov naziv. I treće, ja doista ne mogu kao i moj prethodnik u ime kluba SDP-a podržati pod ovim nazivom ovaj dokument jer on uopće ne odgovara naslov ne odgovara sadržaju onoga što se ovdje nalazi. Prikladnije bi bilo da to nazovete "Program mjera Vlade", ne znam, "na pitanjima useljenja u Republici Hrvatskoj za 2007. i 2008., godinu", to bi bilo puno prikladnije iako to nisu niti mjere u tom smislu. Hvala. Klub zastupnika SDSS-a, poštovani zastupnik Milorad Pupovac. Izvolite.

kad smo raspravljali o tadašnjem Prijedlogu Strategije migracijske politike Republike Hrvatske i kad smo se suglasili da je njega potrebno ne doraditi nego ga je potrebno da ovaj Sabor u suradnji sa nadležnim ministarstvima pripremi neku vrstu pozicija za izradu Strategije migracijske politike Republike Hrvatske. I vi ste u tom momentu predložili da potpredsjednica Sabora gospođa Vesna Pusić bude ta koja bi u naše ime koordinirala taj posao. Iz ovoga što smo dobili ja pretpostavljam, slobodan sam zaključiti da nitko od nas zapravo nije ni na koji način bio konzultiran o tom pitanju. Ne kažem da je to stajalište Predsjedništva bilo jako obavezujuće, ali činilo mi se u tom momentu kao važno za materiju kojom se bavimo, Da, ne znam da li je potpredsjednica nešto napravila. Znam da je bila organizirala jedan skup na tu temu. I ne znam koji su zaključci, rezultati toga skupa bili. Posebno za nadležno ministarstvo i radnu grupu koja se je time bavila. Ali ja bih nakon što sam čuo kolegu iz HNS-a, kolegu iz SDP-a zapravo samo mogao kazati da se slažem s njima da ovaj materijal nije dobro nazvan, da mi zapravo ne možemo raspravljati o Prijedlogu Strategije migracijske politike Republike Hrvatske jer to ovaj materijal nije. Ovo je jedna vrsta radnoga materijala za koji ja ne znam kako bi ga nazvao. Ja gospodine predsjedniče sam slobodan u ime kluba SDSS-a i vama državni tajniče predložiti da se to vrati na doradu. Jer ovo ovako ne može biti predmet ozbiljne rasprave. Doista. Ovdje nedostaju elementarne činjenice na osnovi kojih bismo mi mogli povesti raspravu. Što je naš demografski potencijal? Što je naš demografski deficit? Što su naši demografski ciljevi na osnovi kojih bismo mi mogli kazati naša Strategija migracijske, imigracijske politike mora biti takva i takva? Toga nema. Ove činjenice koje navodite u pogledu statusa stranaca, radnih dozvola itd. su naravno dragocjene. I mi smatramo da je bitno da ih imamo itd. ali one nisu dovoljne za to za što bismo mi zapravo trebali raspraviti, a to je pitanje na osnovi kojih činjenica, na osnovi kojeg sociodemografskoga stanja ili ekonomskodemografskoga stanja Republika Hrvatska se odlučuje za nekakav model migracijske politike. Slobodno bih mogao reći da u odnosu na onaj raniji prijedlog ovaj prijedlog je nekako čak i škrtiji. Onaj je čak imao neku vrstu teorijskih ili prvom dijelu je imao nekoliko modelskih eventualnih teorijskih koncepata kako bismo nešto mogli rješavati. Međutim, sada sa ovim konceptom ja ne znam što bismo zapravo mogli započeti? Ja razumijem da nije jednostavno u okolnostima u kojima smo mi danas donositi Strategiju migracijske politike. Mi još uvijek imamo važnu instituciju a to je Ured za prognanike i izbjeglice. Imamo još uvijek čitav niz otvorenih otvorenih pitanja u vezi sa povratkom izbjeglica, u vezi sa povratkom prognanika. Imamo otvorena pitanja koja su na dnevnom redu, a koja još uvijek nismo riješili. Njih se naravno ovdje ne može naći. Njih se ovdje ne može vidjeti. Problem povratka izbjeglica kao da se ne razumije kao pitanje jačanja demografskoga kapaciteta i demografskoga potencijala Republike Hrvatske, posebno na područjima na kojima je demografski deficit očit, vidljiv golim okom. I toga ovdje nema. Zašto nema, ja to stvarno ne razumijem. Prema tome, moj prijedlog, prijedlog kluba SDSS-a bi bio da se ovaj materijal vrati predlagatelju na doradu, da se doista angažiraju stručnjaci koji bi napravili adekvatan prijedlog, koji bi se mogao zvati Strategija migracijske politike Republike Hrvatske, koji bi onda uključio sve potrebne parametre uključujući i pitanje povratka izbjeglica kao jedan od mogućih resursa kojima bi se na neki način smanjile potrebe za migracijskim odnosno kao što je prethodni govornik rekao, imigracijskom politikom Republike Hrvatske, barem u nekom segmentu, i kako bismo naprosto mogli imati cjelovitu sliku. Ovako, ovo, ovaj dokument, ovaj prijedlog ne pruža gotovo nikakvu cjelovitu sliku i ja ne znam, kako bih o njemu mogao valjano raspravljati. Eto, iz toga razloga ponavljam još jedanputa gospodine predsjedniče, ja predlažem da se ovo vrati na doradu i da pred Sabor izađe jedan cjelovit, valjan Prijedlog strategije migracijske politike Republike Hrvatske.

razumije./… jedno osjetljivu stvar, a to je da nema 'ajmo reći apela za povrat izbjeglica iz prostora Hrvatske što zapravo nije točno. nije točno stoga što u ocjeni stanja migracija u Republici Hrvatskoj uredno stoji da jedna od mjera populacijske ali i migracijske politike je svakako i stimulacija povratka stanovništva iz iseljeništva, pogotovo onog koji je napustilo domovinu u posljednjih 15.-tak godina.

Zahvaljujem gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Pa, da se ovaj materijal koji je pred nama, a koji nosi naslov Prijedlog strategije migracijske politike Republike Hrvatske zove kojim slučajem Prijedlog strategije imigracijske politike, onda bi vjerojatno Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke takav materijal mogao podržat. Međutim, taj materijal ne nosi naziv kao što sam rekla, nego nosi naziv Prijedlog strategije migracijske politike, a zapravo obuhvaća samo jedan jedini segment, a to je imigracija. To se ne može nazivati migracijskom politikom, a posebice se ne može nazivat taj dokument strategijom kad se odnosi samo na dvije godine. Uistinu nema podloge i nema analitike temeljem koje bi se mogao napraviti kompletan plan, program i strategija migracijske politike. Dakako kad govorimo o migracijskoj politici, temeljno pitanje koje si možemo postaviti i koje si postavljamo, pitanje je da li nam takva strategija treba? Mi tvrdimo da treba. I ako ovdje u obrazloženju ovoga materijala predlagatelj kaže da su veće emigracije nastale u drugoj polovici 19. te početkom 20. stoljeća, kaže nakon Drugog svjetskog rata, te u treći val emigracija je nastao između '91. i 2001. godine. Iako ne raspolažemo sa podacima ali temeljem onoga što je vidljivo svakodnevno u našim sredinama u kojima živimo evidentno je da nam građani sve više odlaze u inozemstvo tražeći posao i tražeći mogućnost preživljavanja. Ti naši građani zadržavaju prebivalište u Republici Hrvatskoj. Međutim, teško je povjerovat da oni koji odlaze da će se oni uistinu ikada više vratit u Republiku Hrvatsku. I sada raspravljajući o ovoj točki dnevnog reda nije moguće a nepovezat se i sa prethodnom točkom dnevnog reda gdje smo ukazivali na potrebu podizanja obrazovne strukture stanovništva jer samo viši stupanj obrazovanja nam jamči gospodarski napredak. I sada kad razmatramo ovo, onda moramo povezat i reći da li s obzirom da nemamo Strategiju migracijske politike, da li mi svoje građane školujemo da bi odlazili u inozemstvo i nakon što smo investirali u njih, davali radni učinak negdje drugdje? Ne samo da se trebamo baviti pitanjem odlaska građana izvan granica Republike Hrvatske. Mi u Hrvatskoj seljačkoj stranci mislimo da se današnja vlast pa i buduća vlast koja bude došla moraju bavit i pitanjem migracija unutar Hrvatske. Mi danas imamo regije u Republici Hrvatskoj koje su nejednako razvijene. …/Govornik se ne razumije./… razvijenosti regija dovodi do materijalne sigurnosti građana. I zbog toga što imamo regije koje su jako siromašne, sve više i više i češće smo suočeni sa iseljavanjem. Ako prođemo kroz naseljena mjesta ili bolje rečeno neka naseljena mjesta onda ćemo sa užasom konstatirat koliko imamo napuštenih kuća. Kuda odlaze ti građani? Ti građani odlaze prema centrima u kojima očekuju da će dobiti kakav takav posao da bi mogli preživjeti. A vrlo često taj san se ne ostvaruje. U tim većim centrima oni postaju socijalni slučajevi i oni su svoje kuće, svoje okućnice zamijenili za neke podstanarske prostorije, podrumske ili tavanske i s druge strane imamo prenapučenost u ciljanim centrima kako se voli reći i imamo napuštena mjesta i napuštene krajeve i napuštene regije. I to nas obvezuje na jednu ozbiljnu migracijsku politiku i slažem se sa prethodnicima koji su rekli da se migracijska politika ne može voditi, ne može se kreirati samo u Ministarstvu unutarnjih poslova. To je jedan segment migracijske politike, jer migracijska politika mora obuhvatiti i ekonomski aspekt i socijalni aspekt i svakoliki drugi aspekt. Dakle, dokumenat koji je pred nama je potpuno neodgovarajući onome na što bi naslov trebao upućivati i stoga klub Hrvatske seljačke stranke ne može prihvatiti ovaj dokumenat, ali ukazuje na potrebu donošenja migracijske strategije u Republici Hrvatskoj. Hvala. Idemo na pojedinačnu raspravu. Zastupnica Vesna Škare Ožbolt. Nema je. Gubi pravo na riječ. Poštovani zastupnik Ivan Bagarić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Evo mi se izgleda nadovezujemo sa zakona na zakon, a svi oni zapravo su jedni s drugima vezani i značajni. Dakle, upravo smo govorili o uvođenju obveznog obveznog srednjoškolskog obrazovanja koji itekako ima veze i sa ovim pitanjem. Dakle, evidentan je nedostatak radne snage u Hrvatskoj, određenih profila sa srednjoškolskim obrazovanjem, ali i sa visokim. Prema tome, dakle tu zapravo prati jedan zakon drugi i nadopunjava ga. Ja bih zapravo svoje izlaganje u svezi sa ovim dokumentom započeo konstatacijom jutros kolegice Dorotee na našem odboru koja je kazala da zapravo je nužno upravljati migracijama, a ne da one upravljaju nama, odnosno da se mi ne prilagođavamo događajima, nego da zapravo s njima sami sustavno upravljamo i da ih nadziremo. I kad se nađemo u toj ulozi onda se zapravo sukobljavamo s dva naoko oprečna pristupa. S jednu stranu Hrvati su u svojoj dugoj povijesti i sami bili emigranti emigranti i dan danas su i nalazili su utočište diljem svijeta i to nam najmanje daje za pravo da onda imamo bilo kakvu bojazan prema drugom i drugačijem i stranome, a isto tako istodobno trebamo biti svjesni da nas je toliko koliko jest i da nekontroliran ulazak ljudi izvana zapravo može biti i štetan, pa čak i po nacionalnu sigurnost kao takvu. često ne znam na putu po Europi onda susrećemo i stanovništvo koje nije domicilno, i čini nam se na momente kako ima puno tih ljudi na ulicama tih gradova. Međutim, kad se pogleda statistika onda, odnosno i u ovoj migracijskoj politici je to donesen taj podatak da je to svega mislim 2,5% stranog stanovništva u cijeloj Europi. Što bi značilo, ako bi se držali njihovih standarda da jedna Hrvatska sa 4 i pol milijona stanovnika bi mogla eventualno apsorbirati do 200 tisuća ljudi izvana, a ne više. S druge strane S druge strane treba razumjeti i potrebe gospodarstva i razumjeti dakle ono što gospodarstvu treba, a to su stručni ljudi, odnosno radna snaga koja je potrebna kao takva. S druge strane također treba imati na umu da je Hrvatska na svoj način i sljednica i države i država koje na žalost svojim ljudima, svojim građanima nisu u povijesti mogle osigurati sigurnost kako gospodarsku tako ni političku i na određeni način smo u poziciji da zapravo ispravljamo te nepravde. Ako smo zapravo mi ti koji ovog časa imamo otprilike zamalo pa podjednak broj stanovništva hrvatskih korijena izvan Hrvatske i u Hrvatskoj, onda smo u najmanju ruku odgovorni osigurati nesmetan povratak tih ljudi i na određen način se osloniti na njih kao, svakako kao sastavni dio ovog jednog jedinstvenog naroda. Sutra Hrvatska kad bude u Europskoj uniji onda će Hrvatska moći biti na određeni način vrata svim tim ljudima za ulazak u Europsku uniju, ali prvo u Hrvatsku i bilo bi dobro možda već sada pomalo lansirati određene ja bih kazao stavove koji će biti zapravo poziv tim ljudima da se vrate kao što bi moglo biti Hrvatska zemlja poželjnog odredišta, …/Govornik se ne razumije./…, oni volje reći stari kraj, poželjno odredište itd. A tako bi zapravo učinili i ispravili nepravde prema iseljenoj Hrvatskoj. S druge strane poznato je da Hrvatska ima probleme sa demografskim, demografske probleme i i to je jedan rezervoar na kojega treba računati i zapravo se osloniti na njega, da ne govorim o gospodarstvu, o znanstvenom potencijalu, kulturnom i svakom drugom tih ljudi koji žive u svijetu. Ako pogledamo čak ovaj dokument onda ćemo vidjeti da je on temeljen, odnosno dinamika migracijske politike da se temelji na četiri osnovna principa, a to su principi zakon, to su integracije, sigurnosti države i stanovništva te princip međunarodne suradnje. Svaki od ovih principa istodobno je pokriven sa ovim odnosom prema Hrvatima u svijetu jer ne postoji ja bih rekao bolji izvor za državu Hrvatsku od vlastitog naroda, po svim ovim elementima. Kad promatramo ovaj dokument onda dakako, u cijelosti, onda dakako da se slažem s kolegama i zapravo mi ispred našeg Odbora za useljeništvo smo se složili da bi bilo dobro da on nosi drugi naziv. Radi čega? Stoga što zapravo mi smo praktički na pola ove godine, imamo još jednu godinu, a naslov ovog prijedloga je strategija migracijske politike za 2007.-2008. što ne umanjuje značaj ovoga dokumenta i njegovu vrijednost, ali naše je bilo mišljenje da zapravo to bude samo prijedlog migracijske politike ili eventualno osnove migracijske politike. Dakako da ostajem pri ovome izboru od odbora koje smo sami dali. Kad su u pitanju neke male pojedinačne primjedbe onda zapravo mislim da bi bilo dobro da se možda na pojedinim dijelovima u tekstu preciznije odredi prema nekim navodima kao što je npr. kad se govori o poznavanju hrvatskog jezika, onda se govori samo da bi trebao taj netko poznavati hrvatski jezik, a zar ne bi bilo jednostavno samo staviti ne znam da bi to trebalo pitanje standardizirati, odnosno postaviti standardizirati test na osnovu kojega će se zapravo ocjenjivati da li netko govori ili ne govori jezik. Kad se govori o olakšavanju primitka pojedinih ljudi koji imaju hrvatsko porijeklo, hrvatsko državljanstvo, onda dakako treba naglasiti da se ne samo da se on olakša nego da se zapravo i ubrza. Zatim, ne znam vidio sam jedno mjesto da stoji, da je i Hrvatska za vrijeme rata skrbila o brojnim izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine. Sasvim je poznato i postoje statistike koliki je taj broj i on je doista ogroman i velik i onda ne bi smetalo da se recimo i navedu konkretne brojke kao takve. Svakako unutar ove strategije, odnosno ovog dokumenta slažem se sa i dijelim mišljenje sa odborom, da bi bilo dobro da bude jedan kompletan segment izdvojen i koji bi obrađivao ove probleme i obraćao se dakle Hrvatima u svijetu i na određeni način ih nudio i pozivao ih u Hrvatsku. Pred ovom Vladom, odnosno pred ovim Domom je možda i jedan sustavniji odgovor na to pitanje i ja se nadam da će on u idućem mandatu ove Vlade biti donesen, sve jedno tko će biti ovdje zastupnik ali biti će mi zadovoljstvo jednog dana da ovaj Visoki dom donese jedan dokument koji će se zvati strategija odnosa Hrvatske prema Hrvatima u svijetu gdje će zapravo biti ova migracijska politika i mnoga druga pitanja, samo jedan od sastavnih dijelova u tom jednom širem odnosu, o sustavnijem odnosu brige Hrvata prema Hrvatima u svijetu bez obzira da li se radi o Hrvatima koji su ne znam bogati i imaju svoja poduzeća ili onima koji bi na kraju svog životnog vijeka htjeli se vratiti u svoj kraj i zapravo umrijeti, i tu umrijeti i biti pokopani. Te dokumente imaju i drugi narodi, to imaju i Mađari i Talijani i Izrael i mnogi drugi i mislim da je to dobar put i to stoji pred Hrvatskom. Hvala lijepa. Hvala. Hvala gospodine predsjedniče. Gospodine državni tajniče već smo čuli ovo nije strategija, ovo je esej i to srazmjerno loše i nepregledno napisan. Naime što bi strategija trebala imati? Strategija bi trebala najprije ocrtati stanje, dakle ono o čem se radi onda bi trebala uspostaviti ciljeve kamo bi mi to htjeli ići i onda bi trebalo naći metode kako doći do tih ciljeva. Ničega od toga u ovom tekstu naravno nema. Ali čega ima? Ima parola, ima prihvaćenih općih mjesta oko ljudskih prava naravno, ima deklaracija iz 1950 i neke godine, a nema ni strategije, nema čak ni taktike, dakle ni ono što će se u neposrednoj budućnosti raditi i nema gotovo ništa o migracijama onakvima kakve bi trebale biti od interesa za Republiku Hrvatsku. Koncepcijski stav predlagatelja je čudan. Ključna mjesta unutra su posvećena položaju stranaca, azilu, ilegalnim migracijama. pristup koji se može očekivati od Ministarstva unutrašnjih poslova, od policije jel', jedan policijski pristup po kojem su svi sumnjivi ako ne već i krivi, dok se ne utvrdi drugačije pa se migracije svode na to kako da da spriječimo ilegalne ulaske u Hrvatsku, kako da zbrinemo strance, kako da pazimo na njih da ne rade nešto što ne bi smjeli raditi i tome slično. A što treba napraviti? Što Hrvatskoj treba danas već, a što će joj sutra trebati? Treba ajde da grubo kažemo, popuniti praznu zemlju između Karlovca i mora. Tamo ne živi gotovo nitko, živi možda 50-tak tisuća ljudi na čitavom tom terenu. Ne znam da li ste prošli putem recimo između Slunja i Ogulina, to je jedan prekrasan kraj, krasna cesta lijepo napravljena, 50-tak kilometara. Na tih 50-tak kilometara nema ni kučeta ni mačeta, nema nigdje nikoga. Prazna cesta. Na brdima su srušene ili polusrušene škole koje govore da je tu nekad netko živio a danas ne živi nitko. O tome kako taj kraj popuniti trebala bi se brinuti strategija migracija, odnosno imigracija. Hrvatska ima malo stanovnika, sve manje, sve smo stariji i ono što je zapravo neophodno htjeli mi to ili ne, jeste da ovdje netko živi. Nova tehnološka revolucija, društvo znanja i sve te parole u koje se zaklinjemo, ovdje isto nisu našle mjesto. Naime ništa se ne govori o tome ima li namjeru Hrvatska jednog dana kao što to zemlje koje se razvijaju ili su se razvile su već napravile, dakle odrediti što to, tko to zapravo nama treba pa onda ustanoviti, mi ćemo sada razvijati ne znam koju vrstu medicinskih usluga u Hrvatskoj i za to će nam trebati 250 ili 450 ili 4 tisuće i 500 takvih i takvih liječnika. Naša strategija imigracije bi trebala u kojim zemljama ako ih ovdje nema, a nema ih, liječnici se već danas bune da nitko neće studirati medicinu, u kojim to zemljama ima liječnika koji su spremni doći ovamo. To je ono što nam Vlada treba prikazati i ponuditi. Na žalost čini se da Vlada zapravo ne zna kud se ide i kud bi trebalo ići pa se onda stvari događaju. Pa se događaju, na događanja se reagira. Reagira se kako? Onako kako se zna, policijskom metodom. Što drugi rade isto smo čuli. Što rade zemlje velike imigracije tipa Kanade, Sjedinjenih Država, Australije svi znamo, jer svatko od nas ima nekoga tamo i znamo kako je otišao u kojoj kvoti i pod kojim kondicijama je otišao. Na žalost čini se da će Hrvatska uskoro biti u toj poziciji. Ako se ne pripremimo danas za tu poziciju nećemo se snaći u toj svijetloj budućnosti koju si crtamo u Europskoj Europskoj uniji. Ako se ne znamo pripremiti na ovakvom papiru, pa možda bi trebalo smisliti neki internetski portal na kojem bi nas ministar unutarnjih poslova zapravo i nas i strane državljane koji imaju namjeru doći u Hrvatsku upoznao sa svojim namjerama, čovjek to zna za Boga.

sam naziv ove strategije trebalo promijeniti. I krenuo bih od ovih ciljeva koji su navedeni, piše ciljevi migracijske politike. Po meni 95% toga bi se trebalo odnositi na imigracijsku politiku. Znamo kakva smo država, znamo kakva kakva nam je demografska struktura i znamo kuda ta demografska struktura ide i na koji način. Da bi mi to popravili, da bi imali i zadržali ustvari ovaj broj ljudi koji imamo, moramo znati na koji način ćemo dozvoliti useljavanje u Hrvatsku. Moramo znati koje ljude trebamo i moramo znati koliko tih ljudi trebamo. Da li ćemo dozvoliti da ulaze mladi, stari, oženjeni, neoženjeni, da li ćemo uvoziti neobrazovane, dozvolit ulazak neobrazovanima, srednje obrazovanim, visoko obrazovanima, doktorima, da li će to biti konobari, kuhari, informatičari ili ne znam bilo koja druga struka koja nama treba. Ali da bi znali koje ljude, trebamo znati tih trebamo. A da bi znali koliko ih trebamo treba postojati strategije i to je trebalo pisati ovdje. Koliko ćemo u idućih 5 godina, godinu, 10 godina trebati kuhara, koliko ćemo trebati zidara, koliko ćemo trebati informatičara, koliko ćemo trebati pekara, jer to netko mora u strategiji napisati. Jer znamo kako se odlazi u Njemačku. Znamo kako međudržavnim ugovorom riješimo i dogovorimo i Njemačkoj treba informatičara, liječnika, kuhara. I onda Njemačka otvori svoje granice i dozvoli našim ljudima da odu tamo i da se zaposle. Tako je to sa međudržavnim ugovorima. Šta mi od toga predlažemo ovdje? Ništa. A isto tako znamo kako države i koje stimuliraju odlazak iz svoje zemlje to rješavaju. Srećemo to svaki dan oko sebe sa Kinezima. Kina svakom svom koji odlazi iz zemlje daje 39 tisuća dolara po glavi, svako dobiva 39 tisuća dolara da bi otvorio nekakav biznis bilo gdje u svijetu. I pomažu svojima u iseljavanju. Nas to ne zanima. Jer nas ima malo i nas u svakom slučaju zanima useljavanje. I ovo što je kolega Vuljanić rekao na prostoru od Karlovca do mora mi imamo 50 tisuća stanovnika, ništa više. A znamo da je to stočarski kraj, a znamo recimo u ovom trenutku koliko nama čobana fali u Slavoniji. Jer nema tko čuvati ovce, nema vjerujte mi. Da je kojim slučajem ministar otišao u Bosnu i Hercegovinu recimo ili u Crnu Goru, u susjedne zemlje i ponudio tamo njima da se njihovi ljudi dođu kod nas zaposliti kao čobani i ponudio koji su to uvjeti koje naše, koje mi nudimo ja vjerujem da bi se taj problem riješio. ugovor. Može se potpisati međudržavni ugovor i može se nabaviti radnu snagu za ono za što nam treba. Da li će ti ljudi ostati ovdje živjeti ili ne to je isto pitanje imigracijske politike i pitanje koga ćemo sve pozvati. isto tako pitanje je da li je ministar razgovarao sa ministrom gospodarstva. Koliko nam treba onih u građevini, koliko nam treba u ovom, koliko treba u onom. Nema toga u strategiji, nema ni, mi ne znamo koliko ljudi Hrvatskoj treba doći. A znamo u kakvoj smo situaciji i znamo koliko nam stanovništvo slabi. A primjere oko toga kako mi pozivamo svoje iseljeništvo da se vrati u Hrvatsku vidjeli smo i u investicijama koje su ti iseljenici pokušali napraviti u Hrvatskoj. Većini smo oteli novce, a njih potjerali nazad. Najbolji primjer je i HFP, Hrvatski fond za privatizaciju. Koliko je Hrvatski fond za privatizaciju prodao našim ljudima koji imaju kapitala i koji su se htjeli vratiti u Hrvatsku. Jako malo gospodo. Jako malo, a i da bi mogli kupiti vjerojatno su naišli na takve barijere koje nisu navikli sretati u svojim zemljama. Ne želim spominjati uopće ovu aferu ali su naišli na barijere koje nisu imali u svojim zemljama. I okrenuli su se i otišli nazad. A svi smo se kleli i svi se kunemo u to da ćemo naše iseljeništvo vratiti u Hrvatsku. Zar im nismo mogli, zar nismo mogli, ne kažem da naši svi koji su vani otišli da imaju novaca i da su puni novaca. Ali one koji imaju novca zar nismo mogli i pokušati vratiti prezentirajući im u njihovim zemljama šta im nudimo i pod kojim uvjetima. Hrvatski fond za privatizaciju garantiram da nije prešao granice Hrvatske i ponudio tu imovinu vani. Nego smo opet ne želim spominjati aferu, imat ćemo prilike pričati o tome. Ali mogli smo na preko te imovine koju smo prodavali sigurno dovesti investitore u Hrvatsku da smo im to pošteno nudili, da nismo pred njih stavljali barijere. I zato gospodo ova strategija, predlažem da ovo, ovaj, ne znam, evo kolega Vuljanić je to nazvao esejem, da taj esej povučete iz procedure jer nema smisla i ništa ne obećaju po pitanju imigracijske politike. Replika, poštovani zastupnica Zdenka Babić Petričević. Izvolite. Ipak je odredila neke ciljeve, nije esej. Pa ja ću samo se osvrnuti na nešto što, o čemu ste vi govorili a to je stranica 24. odredila je uređenje doseljavanja vodeći računa o potrebnom priljevu u radno aktivno stanovništvo Republike Hrvatske. Zatim određivanjem kriterija uz poštovanje, uz poštivanje državnih interesa razvojnih planova i programa i potražnje na tržištu rada, omogućavanje doseljavanja članova obitelji hrvatskih državljana i hrvatskih potomaka itd. Sigurno u jednoj mjeri, ne u u onoj mjeri kao što smo mi to svi htjeli, da ne iščitavam dalje ciljeve imigracijske politike. No osvrnuli ste se na povratak mogući ili nemogući ili zapreke hrvatskog iseljeništva kao povratnika ulagača. Sigurno da ima i u tom, A morate znati, od 1990. do dan današnjega hvala Bogu u Hrvatskoj se vratilo preko 50 tisuća ljudi iz iseljeništva. Ako ste vidjeli Izvješće Ministarstva znanosti i obrazovanja i športa stalno govorimo da je Hrvatska njena budućnost mora biti temeljiti se na znanju. Ipak u Republiku Hrvatsku u posljednjih nekoliko godina vratilo se 29 znanstvenika, pored onih što hrvatski hrvatski znanstvenici u iseljeništvu rade na posebnijim projektima. Evo sad se vraćaju tri mlada znanstvenika u Republiku Hrvatsku i iz Njemačke koji su mi poznati to je naša druga generacija. A mnogo toga što nije rečeno u ovome a trebamo doraditi i napraviti jednu pravu strategiju migracijske politike. To je vrlo važan dokument. Evo ja ću se, samo ću danas citirati iz novina: Francuska će odabirati koje imigrante želi primiti. Ugovor o prijemu u integraciju po Sarcozyju morali bi sklopiti svi useljenici koji žele ostati u Republici Hrvatskoj. Pa onda vidite Njemačka dvije, je donosila 6 godina ovakav sličan zakon. Sjećate se dobro da je stajao u ladicama se ne razumije./ … i tako dalje. Ali ne možemo nazvati ovaj dokument da je esej ipak je dobar, dokument, dobra osnova za ono što želimo postići a puno je toga riješeno u zakonima o kojima smo govorili ima dva dana. To je Zakon o strancima i Zakon o azilu. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Antun Kapraljević. A to što ga ne želite zvati esejem ne moramo. Zvat ćemo ga bajka. … /Upadica se ne razumije./ … Ili basna evo, bilo šta. Želim vas samo jednu stvar podsjetiti. Rekli ste da se u Hrvatsku vratilo preko 50 tisuća ljudi, ali niste rekli koliko je u isto vrijeme otišlo iz Hrvatske visokoobrazovanih ljudi koje je netko drugi nekom svojom imigracijskom politikom od nas pokupio a mi smo te iste ljude za svakog visoko obrazovanog čovjeka uložili 100 tisuća EUR-a da bi ga iškolovali i da bi ga priredili da on može otići vani. A netko nam ga je sa svojom imigracijskom politikom pokupio džabe. Mi smo mu iškolovali čovjeka. Završni osvrt državni tajnik Ivica Buconjić. Izvolite. **Buconjić, Ivica (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Evo ja sam slušao ovu raspravu i meni se čini da se ovdje radi o nerazumijevanju, o nerazumijevanju same biti dokumenta. Naime nedvojbeno je da to što je pitao gospodin Vidović da li Republika Hrvatska ima obvezu donošenja dokumenta? Ima. Naime iz Nacionalnog programa Republike Hrvatske za pridruživanje Europskoj uniji za 2005. godinu je i izrada dokumenta o migracijskoj politici Republike Hrvatske. U screening reportu Europske komisije za poglavlje 24. piše da Republika Hrvatska mora donijeti strategiju i da su već rokovi prošli. Ovaj prijedlog strategije se radi već dugo i nije točno da u njezinoj izradi nisu sudjelovali stručnjaci iz svih područja budući je jasno da je strategija multidisciplinarni dokument koji je vrlo važan za mnoga područja i segmente cijelog hrvatskog društva. Jednim ili dva okrugla stola je predsjedala i potpredsjednica Sabora gospođa Pusić. Vjerujem da su i neki saborski zastupnici sudjelovali isto na tom Okruglom stolu. Znači ponovo ponavljam čini mi se da se ovdje radi o nerazumijevanju ovoga dokumenta. Ovaj dokument nije zakon. Ovaj dokument je politički okvir koji treba dati temelje za donošenje niza drugih mjera. Jedna od tih mjera je i jučerašnja rasprava o Zakonu o strancima i o azilu. Zakon o strancima je jedan od temeljnih dokumenata koji će biti provedbeni akt za provođenje strategije migracijske politike. Naime vjerojatno ste jučer zapazili da je jedna od novina da će kod izrade kvota za radne dozvole se konzultirati i uredi za gospodarstvo, područni uredi. Vodit će se računa, ali ovdje jasno piše, ovdje jasno piše u strategiji da koje su obveze donošenja, donošenja Zakona o strancima, donošenje Zakona o državljanstvu, donošenje Zakona o azilu. Dakle niza drugih dokumenata kojima će se ova materija regulirati. regulirati. Strategija nije zakon gdje će taksativno biti pobrojani. Osim toga i sami ste rekli da da u migracijskim tokovima, tijekovima dolazi do promjena i vidljivo je da su te promjene negdje dugoročnije, negdje kratkoročnije. I sigurno da evo jedan podatak o broju nezaposlenih, bitno može utjecati na strategiju migracijske politike. Prije godinu i pol, dvije dana je bilo 400 tisuća nezaposlenih, ove godine ime 280 tisuća. To je bitan podatak koji sigurno utječe na strategiju kakvu će država voditi oko dozvole strancima, stranim radnicima da useljavaju u Republiku Hrvatsku. Prema tome ova materija je živo tkivo. Ova materija je vrlo dinamička. Ova materija je podložna vrlo brzim, čestim promjenama i do promjena u migracijama dolazi ne samo u našem okruženju nego u cijeloj Europi što isto ovdje jasno piše u ovoj strategiji. I zbog toga smo upravo i pokušali dati jedan okvirni dokument kojim ćemo pružiti mogućnost da ono što piše ovdje u dokumentu koje su sastavnice? Da sva nadležna tijela, institucije u Republici Hrvatskoj mogu poduzimati one mjere koje su nužne da se provodi jedna osmišljena strategija migracijske politike u zavisnosti od potreba hrvatskog društva, a u skladu sa najvišim standardima Europske unije. Ja ponovo ponavljam radi se o strateškom dokumentu koji treba dati okvir a ne o zakonu u kojem će biti pobrojane taksativno sve mjere. Osim toga u pripremi je i akcijski plan. Akcijski plan će detaljnije, sveobuhvatnije, preciznije precizirati koje to jesu mjere i koje su institucije dužne za provođenje tih mjera. Prema tome nije ništa rađeno napamet. Nije ništa rađeno bez konzultacije i sa stručnjacima Europske unije, ali i sa stručnjacima domaćima i ponovo ponavljam bilo je nekoliko okruglih stolova i ovdje u Saboru gdje se o strategiji raspravljalo. Da li je, da li je ovo možda najsretniji i naziv? O tome evo možemo još provjeriti međutim u screening reportu Europske komisije piše: "Republika Hrvatska kasni sa donošenjem strategije migracijske politike." Europska unija traži da donesemo dokument kojim ćemo deklaratorno prihvatiti reguliranje ove materije na najdemokratičniji način kako je to prisutno u Europskoj uniji. Ovim drugim zakonima koje sam već nabrojao će se te mjere morati propisivati taksativno i osigurati njihovo provođenje. čini mi se da je tu bio nesporazum oko, oko, kažem evo razmislit ćemo o tome da li strategija treba biti? Bio je prvo prijedlog da bude rezolucija. Da li strategija? Sigurno dokument može biti bolji. Sigurno dokument može biti bolji, to se apsolutno slažemo, međutim kažem dosta smo vremena potrošili na njegovu izradu, sudjelovali su stručnjaci u njegovoj izradi, ali smo spremni na razmisliti i provjeriti sve ove kritike koje ste iznijeli da vidimo da li se dokument može nazvati drugačije i da li treba eventualno dopuniti određenim mjerama. Hvala. Gospodin državni tajnik je kontradiktorno izjavio da nas Europa obvezuje da izradimo strategiju, a onda je rekao da smo izradili jedan deklaratorni dokumenat koji zapravo jest rezolucija. Ja se slažem, ovo je rezolucija, to su unutra stavovi i parole, ali to strategija definitivno nije. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Vuljanić je ispravio krivi navod. **Šeks,